Hvala vam lijepa poštovani potpredsjedniče našeg Sabora, poštovani kolege, kolegice, poštovani ministre. Evo zakon, važan zakon o kojem danas raspravljamo, vrlo važan za sve a njime zapravo ispravljamo ono što se u iskazima onih nad kojima je izvršen taj zločin, zločin seksualnog nasilja u Domovinskom ratu navodi kao najstrašnije ispravljamo to, da oni koji su podnijeli žrtvu ratnog zločina silovanja nisu dobili status žrtve. I ispravljamo to da na njih nije obraćana pažnja države, ispravljamo to da na njih nije obraćana pažnja društva, niti državnih institucija. Ovim zakonom žrtvama se priznaje njihove patnje, a državne institucije obvezuju na psiho-socijalnu, na pravnu, na zdravstvenu i drugu pomoć žrtvama. Cilj je zakona povrat dostojanstva žrtvama seksualnog nasilja, podizanje kvalitete njihova života, podizanje društvene svijesti, promoviranje istine i djelovanja u cilju da se ovakvi zločini više nikad ne ponove. Hoćemo li u tome uspjeti teško je znati, hoćemo li u tome zaista 100% uspjeti kako bi željeli teško je znati. Ali najmanje što možemo učiniti je pokušati i to danas činimo. I zato će klub HNS-a svojim glasovanjem se pridružiti onima koji ovaj zakon podržavaju. Ponavljanje pitanja zašto se svih ovih godina osim od strane predstavnika i predstavnica nevladinih organizacija nije pristupalo ovom pitanju ne doprinosi nikakvom rješenju ovog problema. Niti pohvale Ministarstvu branitelja na uloženom trudu i uvažavanju cijelog niza primjedbi i prijedloga u donošenju ovog zakonskog prijedloga također nisu suština teme. No, što ćemo kroz institucije i kroz svoja ljudska djelovanja i nastojanja činiti dalje, kakve ćemo poruke i svojim govorima ne mislim pritom samo onim javnim upućivati generacijama koje dolaze može znatno utjecati na to da se strašni zločini o kojima smo danas slušali i u dokumentarnom filmu Sunčica nikad više ne ponove. Jer taj zločin silovanja jednako strašan ako ne i strašniji od drugih zločina ne smije proći bez osude, ne smije se ponoviti, a to se na žalost u gotovo svim ratnim sukobima događalo. I iako je silovanje u mnogim vojnim propisima kroz stoljeća bilo zabranjeno uglavnom se toleriralo, smatralo se normalnom i neizbježnom posljedicom rata. Smatralo se i još uvije se smatra važnom ratnom taktikom. Silovanje u ratu kao uostalom i svako drugo nije pitanje slučajnosti. To je pitanje moći i kontrole, a svakom je zajedničko patnja i degradacija žrtve, a često i njihova društvena izolacija. I u tome svemu je najgore često nevjerojatno potpuno izokrenuto, ali duboko ukorijenjeno shvaćanje da je taj zločin na neki način sramotan i stigma za samu žrtvu. To je razlog zašto je spolno nasilje u ratu tako učinkovit instrument i da unatoč činjenici da kao sredstvo rata i etničkog čišćenja seksualno nasilje ne razara samo žrtvu i njezinu obitelj već čitavu zajednicu, društvo o tome i u ratu i u miru najčešće šuti. I upravo zato tom pitanju ne treba pristupiti samo u kontekstu rata i sukoba, nego prije svega kroz utjecaj na društvenu svijest o neprihvatljivosti i netoleranciji prema seksualnom nasilju u bilo kojem obliku. Zato kao društvo moramo puno brže razvijati svijest o tome da je spolno nasilje u ratu, da je spolno nasilje u miru neprihvatljivo, neljudsko i da se nikad ne smije ponoviti. Ono se citiram i glavnog tajnika UN-a s konferencije od prije nešto više od godinu dana može zajedničkim snagama i zaustaviti. U okviru te konferencije s kraja 2013. godine a koje je spomenuo poštovani ministar Matić usvojena je Deklaracija o obvezi sprječavanja seksualnog nasilja u sukobima. Deklaraciju je do sad podržalo 148 država koje su se time obvezale na političko i praktično djelovanje usmjereno na okončanje seksualnog nasilja u sukobima, a upravo je naša zemlja u skupini država predvodnica te inicijative. U nizu sastanaka unutar te skupine zaključeno je kako upravo Hrvatska kao jedina članica EU s nedavnim iskustvom rata i neposrednog suočavanja sa ovom vrstom zločina može i na globalnoj razini dati konkretan i vidljiv doprinos naporima Međunarodne zajednice za suzbijanje seksualnog nasilja u sukobima, te oblikovanje odgovarajućeg modela reparacije žrtvama. Određen model reparacije žrtvama nudi i Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu o kojem evo danas razgovaramo. Hoće li on žrtvama vratiti zdravlje? Vjerojatno ne. Hoće li ovaj zakon žrtvama znatno umanjiti pretrpjelu bol? Vjerojatno ne. Ali hoće li donošenje ovog zakona omogućiti žrtvama priznavanje statusa žrtve? Hoće li povećati standarde zdravstvene skrbi i omogućiti ostvarivanje određenih prava? Hoće li potaknuti žrtve na progovaranje o zločinu i promicanju istine? Hoće li pomoći u podizanju društvene svijesti o štetnosti i osudi nasilja? Odgovor je da. I zato će klub HNS-a podržati ovaj zakon. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. U ime Kluba zastupnika SDP-a Franko Vidović, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre, kolegice i kolege. Počet ću sa jednim citatom od poštovanog Mahatme Ghandija: "Čovjek je utoliko manji domoljub ukoliko je slab kao pobornik ljudskih prava.". Pred nama se nalazi Konačni prijedlog Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu. Donošenje ovog zakona je nažalost došlo 20 godina prekasno. Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu koji je pred nama dodijelit će status preživjelima, pružiti dodatnu psihosocijalnu pomoć njima i njihovim obiteljima i odobriti financijsku naknadu za strašno zlostavljanje koje su pretrpjeli. Cilj zakon je nadići izolaciju i zanemarivanje koje su žrtve doživjele, pomoći im u reintegraciji u društvo te vratiti njihovo povjerenje u sustav istovremeno mijenjajući društvenu percepciju kako bi se ublažila stigma i ravnodušnost društva sa kojim se suočavaju. Ostvarivanje prava iz ovog zakona je izraz društvene solidarnosti i pravednosti. Istina je da postojeći pravni propisi u RH omogućuju tek malobrojnim žrtvama seksualnog nasilja zaštitu svojih prava. Pritom mislim na Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koji omogućava reparaciju ali uvjetovanjem braniteljskog statusa, Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata temeljem kojeg su prošli svi rokovi za podnošenje zahtjeva za reparaciju, Zakon o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija, Zakon o odgovornosti RH za za štetu uzrokovanu od pripadnika Hrvatskih oružanih i redarstvenih snaga tijekom Domovinskog rata, odnosno Zakon o utvrđivanju ratne štete. Napominjem da je u primjeni i Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela, no po istom žrtve seksualnog nasilja u Domovinskom ratu ne mogu ostvariti pravo. Donošenje ovog zakona je priznanje patnje i postojanje žrtava. Žrtve dobivaju potvrdu da ih je društvo prepoznalo, shvatilo njihovu patnju i spremno je pružiti svaki oblik tražene pomoći. Posebni zakon koji se odnosi samo na žrtve seksualnog nasilja s jedne strane jača društvenu svijest kroz empatiju za takve žrtve, a s druge je jasna osuda kulture nekažnjavanja seksualnog nasilja tijekom ratnih zbivanja. U odnosu na prijedlog zakona u prvom čitanju uvažene su neke sugestije sa sjednica saborskih odbora i plenarne sjednice i nalaze se u ovom prijedlogu. Bitne promjene su da je definicija seksualnog nasilja upotpunjena dodavanjem izraza za vrijeme oružane agresije na RH te pozivanjem na Deklaraciju o Domovinskom ratu. Uređena je definicija seksualnog nasilja pozivanjem na međunarodni zakonodavni okvir, okvir, posebno na Ženevsku konvenciju koja uređuje problematiku zaštite civilnog stanovništva u ratnim operacijama te je proširena pojmom seksualnog porobljavanja kao oblikom seksualnog nasilja. Te je otvorena dodavanjem drugih oblika seksualnog nasilja usporedive težine. Brisana je definicija počinitelja kao nepotrebna ali u članku 3. koji definira žrtvu su naglašene vojne karakteristike počinitelja. Bitno je naglasiti vojne karakteristike počinitelja da bi se učinila distinkcija od civilnog počinitelja koji nisu slučaj i predmet ovog zakona. Propisano je državljanstvo RH kao uvjet za stranku u vrijeme podnošenja zakona. Isključeni su, i to je bitno za naglasiti, pripadnici neprijateljskih vojnih i paravojnih postrojbi kao i oni koji su surađivali s neprijateljem iz ostvarivanja prava iz ovog zakona. Odustalo se od osnivanja fundacije, novčane naknade se propisuju i ostvaruju ovim zakonom. Propisana je jednokratna novčana naknada u visini od 100 tisuća odnosno povećana novčana naknada za teže posljedice preživljenog seksualnog nasilja u visini 150 tisuća kuna. Isto tako i mjesečna novčana naknada u iznosu 73% proračunske osnovice što trenutno iznosi 2427 kuna i 98 lipa. Brisan je rok za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava iz ovog zakona, a svi troškovi postupka padaju na teret državnog proračuna. Kolegice i kolege jutros smo svi zajedno pogledali potresno svjedočanstvo, dokumentarni film "Sunčica". Apeliram na vašu solidarnost, na empatiju prema žrtvama koje su u puno slučajeva bile ne samo žene već i muškarci. Muškarci od kojih se većina boji o tom javno govoriti, boji se na to i pomisliti. To leži zakopano negdje duboko u njima. Osim samog homoseksualnog silovanja postojali su i svi drugi zamislivi i nezamislivi oblici seksualnog nasilja nad muškarcima. S obzirom na to da se ovdje radi o po našim zakonima protuprirodnom bludu što u psihološkom smislu znači da su žrtve bile izložene najtraumatičnijem iskustvu koje u psihičkom smislu uništava temelje osobnosti muškarca to objašnjava njihovu potrebu da o svomu iskustvu ne pričaju. Drage kolegice i kolege a čuo sam i u raspravama jutros podržite ovaj zakon bez obzira na stranke i političku pripadnost. On predstavlja priznanje strahovite patnje i predstavlja priznanje žrtve. U mirnodopskim uvjetima sve žrtve seksualnog nasilja ne prijavljuju zločin. Istraživanja koja su rađena govore da tek 100-njak žrtava svjedoči o svom ratnom iskustvu i to je objašnjenje zašto institucije nemaju podatke precizne o broju silovanih žena i muškaraca. Zato ministarstvo i ne može sa sigurnošću pretpostaviti koliko je financijski težak ovaj zakon. Razlog tome je i činjenica da je u ratnim uvjetima minimalna šansa da se počinitelj pronađe i kazni, a istodobno svjedočenjem žrtva sebe izlaže riziku stigme sredine u kojoj živi. Posebno je to izraženo kod muškaraca koji su preživjeli seksualno nasilje ponajprije iz razloga jer se o toj temi nije govorilo ništa ili je silovanje bilo vezano isključivo uz žene kao žrtve. Muškarci kao žrtve bili su posramljeni a istodobno nametnut im je osjećaj da su istospolne orijentacije, odnosno da će biti dodatno stigmatizirani u društvu. Ovaj zakon predstavlja i korak naprijed kad je u pitanju valorizacija Domovinskog rata koji je neupitno bio pravedan i oslobodilački rat, rat koji je oslobodio našu domovinu, koji nam je omogućio da slobodno odlučujemo o svojoj sudbini. Domovinski rat je nametnut Hrvatskoj i nametnulo ga je tadašnje srbijansko rukovodstvo potpomognuto s JNA i djelom srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj. To treba uvijek i jasno istaknuti. I ne vidim kome to na ovim prostorima i u ovoj državi više nije jasno? Nema izjednačavanja žrtve i zločinca. Hrvatska je bila izložena najprimitivnijem obliku propagande i nasilja i hrvatski narod je bio prisiljen boriti se za svoju opstojnost. Ali ima izjednačavanja žrtava takvih groznih zločina, ima izjednačavanja tih žrtava prema pravu na poštovanje i tako treba biti i to je civilizacijski doseg. Ovo je zakon o žrtvama i fokus zakona je na žrtvama a ne na onima koji su te grozote počinili. Uostalom, sad govorim kao bivši pripadnik Hrvatske vojske, ne želim da se moje sudjelovanje u ratu izjednačava sa ljudskim ološem koji je pribjegavao takvim vrstama nasilja. Želim da se takve osobe kazneno gone, da ogovaraju za ono što su učinili jer oni to nisu radili u interesu moje domovine. Oni koji su se time služili ma s koje strane dolazili nisu ništa nego ljudski šljam i ološ najgore vrste. Nekakvo poštovanje u ratu postoji prema neprijatelju, ne u onom romantičarskom smislu već ono ljudsko prema onim zvijerima koji su pribjegavali ovakvim oblicima nasilja ja nemam nikakvog poštovanja bili oni slučajno obučeni u uniformu vojske kojoj sam i ja pripadao i na koju sam neizmjerno ponosan ili uniformu neprijateljske vojske o takvim spodobama mislim sve najgore. Ako su nekim čudom bili u uniformi Hrvatske vojske tim gore za njih, tim ih više osuđujem zbog takvih postupaka. Takvim postupcima bacili su mrlju na sve nas koji smo časno ratovali. Tim gore za njih jer je Hrvatska vojska u cjelini časno ratovala i poštivala sve međunarodne pravne norme i u konačnici je pobjednička vojska. Tim gore za njih jer se radi doista o pojedinačnim izdvojenim, izoliranim slučajevima. Za agresorsku vojsku ne mogu reći da se radi o izdvojenim slučajevima, oni su imali razrađen sustav etničkog čitanja, a dio tog scenarija bilo je i seksualno nasilje i zlostavljanje. Ovaj zakon je sigurno korak naprijed jer oni koji su provodili besane noći u tišini sobe u grču i plaću, oni koji se ne žele sjećati toga što im se dogodilo, oni koji su možda u svojim patnjama misle da su sami krivi za njih sad imaju priliku da im cijelo hrvatsko društvo iskaže poštovanje i da prizna njihovu žrtvu, žrtvu koja je upravo to žrtva. Sam status žrtve i naziv da je netko žrtvo izaziva kod žrtava osjećaj poniženja i osjećaj da je se prepoznaje po traumi i činu zlostavljanja. Uzimanjem iskaza žrtva svoje traumatsko iskustvo pretvara u svjedočanstvo i prestaje biti objekt već postaje subjekt u procesu dokazivanja zločina. U tom trenu ona postaje osoba koja je preživjela zločin seksualnog nasilja. upravo su taj proces prepoznali Ujedinjeni narodi i dali preporuku da se pri opisu osoba koje su preživjele seksualno nasilje ne koristi termin žrtva već preživjeli. Ja nisam stručnjak i ne mogu rangirati vrstu žrtve, ali mislim da kad je osoba izložena seksualnom nasilju da je to najokrutniji oblik ponižavanja, to je oduzimanje dostojanstva, to je atak na najintimniji dio neke osobe i iskreno ne znam kako se one osobe koje su tome bile izložene nose s time. Te osobe koje su bile izložene takvoj torturi nisu dosad imala nikakva prava, nisu mogli ostvariti čak ni ono elementarno pravo pravo na tretiranje s poštovanjem i pravo na priznanje patnje. Po prvi put imamo priliku tim ljudima priznati da su oni doista stradali u ratu koji je doveo do nezavisnosti Hrvatske, da su strašno patili i da su i oni bilo civilne, bilo vojne žrtve rata. I ovaj zakon jest upravo tako kako mu kaže i ime Zakon o žrtvama. Ne o počiniteljima jer se njima bave i trebaju se baviti drugi zakoni, u provom redu Kazneni zakon i ne trebaju žrtve i počinitelji biti u istom zakonu, ne treba ovaj zakon prodati logore kako su neki predlagali jer imena tih logora su zloglasna, istina o njima i o onom što se dešavalo u njima je poznata stvar. Ovaj zakon samo treba priznati da država Hrvatska u onom ratnom momentu nije bila u stanju zaštiti svoje građane od nasilja, a ovo koje je predmet ovog zakona bi nazvao nasiljem nagore vrste, nasiljem koje svoju žrtvu polako ubija, ubija je psihički, ubija ga groznim uspomenama i traumama koje ostaju iza takvog nasilja. I zbog tog je država Hrvatska dužna prema tim ljudima kao i prema svim stradalnicima Domovinskog rata odnositi se sa poštovanjem i priznati njihovu žrtvu. To je bit ovog zakona. Na samom kraju, kao i na prvom čitanju moram citirat opet gospođu Mariju Slišković predsjednicu Udruge "Žene u Domovinskom ratu" "Te žene se više od 20 godine nose sa nepravdom, njihove misli usmjerene su prema uspostavljanju pravde i okončanja ove ratne traume u kojoj one dobro znaju tko je žrtva a tko zločinac." Nikada nije kasno štiti interese pojedinaca, naroda, države. Izraelski narod i danas progoni zločince iako su prošla desetljeća. Učiti od drugih, vjerovati u sebe i nikad se ne obeshrabriti u štićenju istine o svom narodu i zemlji. Nije to nacionalizam to je dužnost." Podržat ćemo ovaj zakon u Hvala. Imamo jednu repliku, Ivica Mandić. Izvolite. **Mandić, Ivica (HNS)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Vidović u najvećem dijelu vaše sadržajne rasprave ja se u potpunosti slažem. Ono što vam repliciram, vi ste rekli da ovaj zakon zakašnjel, ja sam uvjerenja da je ovaj saziv Hrvatskog sabora od lijevog do desnog bit će ponosan na ovaj zakon jel to će biti dokaz da Hrvatska država i žrtve koje su pretrpile seksualno nasilje u ratu zaslužuju ovaj zakon. Nekada i pravda koja dođe kasno bude nepravda, ali ja sam uvjeren da će ovaj zakon jednu nepravdu ispraviti i da te žene koje su pretrpile i muškarci najgore oblike seksualnog nasilja u ratu da će biti malo zadovoljnije jer ovaj zakon će utvrditi da su one žrtve. A traume osobe koje su pretrpile takve zločine nosit će do kraja svog života. Ono što mi možemo napraviti kao osobe u javnom političkom životu da te osobe moraju imati puno razumijevanje društva i okoline i moramo raditi na tome da jačanje svijesti da te žene nisu počinile nešto svojevoljno jer još uvijek se kod nas u društvu doživljava da te žene ko da su nešto pogriješile. One nisu pogriješile ništa, one su žrtve nasilja i ovaj zakon to jasno govori. Čestitke

Pa gledajte kolega, pravda jeste spora ali vjerujem da je i dostižna. Zašto sam rekao da je 20 godina kasno? Hrvatsko društvo valjda devedesetih '95., sedme, osme nije imalo dovoljno snage suočiti sa tako nečim. Sami znamo i evo iz mog izlaganja iz onog što sam pročitao u literaturi žrtve takvih zločina obično šute i vrlo teško o tome govore. Bilo bi puno bolje da smo već tada kao društvo pretpostavljam, a imali smo saznanja da se takve stvari događaju da smo već tada formirali timove za psihosocijalnu pomoć i za sve ostalo pa da smo pokušali na neki način regulirati njihov status. Zbog toga držim da ovaj zakon došao 20 godina prekasno. Teško je liječiti nakon 20 godina, ali u svakom slučaju on jeste izraz poštovanja prema žrtvama, on jeste izraz priznanja, patnje i on je na kraju krajeva priznanje žrtve i tih žena i tih muškaraca. Hvala. Hvala i vama. Nastavljamo s pojedinačnom raspravom. Ingrid Antičević-Marinović. Nema je, gubi pravo na raspravu. Nadica Jelaš. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovani ministre, poštovane kolegice i kolege. Kao što reče moj prethodnik u ime kluba eto nakon više od 20 godina od završetka Domovinskog rata žrtve seksualnog nasilja počinjenog u ratnim uvjetima konačno dobivaju svoj zakon. Zakon koji je prepoznao njihov problem, njihovu patnju i nevjerojatna poniženja. Nažalost, jedan broj žrtava upravo zbog tog velikog vremenskog odmaka od Domovinskog rata nažalost neće ostvariti satisfakciju za proživljene strahote. Mnoge su žrtve odnijele te strahote sa sobom u grob, a mnoge trpe i danas svoju muku, same ili sa svojim obiteljima, a naročito je strašno onima koje susreću svog silovatelja slobodnog i bez trunka kajanja zbog učinjene strahote. Zapravo ne znam što je strašnije, umrijeti jednom ili umirati svakodnevno gledajući zločinca kako ti se smije u lice. Sve to treba ići na dušu onima koji svih ovih godina nisu smogli ni političke volje, ni snage, ni hrabrosti da se suoče s ovim problemom i da ga konačno riješe. Reći ću nekoliko rečenica o ovome problemu kroz aspekt rodne ravnopravnosti. Naime, što želim reći? Nije slučajno da se ovaj zakon donosi tek sada i dakako nije slučajno da ga donosi upravo ova koalicijska Vlada. Trebalo je proći puno godina da se žrtve ratnih silovanja dovoljno ohrabre da uopće progovore o ovom problemu, a isto toliko godina je trebalo proći da društvo spozna i prizna ovaj problem. Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji primjerice je donesen još 2000.-ih godina, a Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata još ranih devedesetih godina. Kada su u pitanju žene jer ovo je primarno njihov zakon, mada je jasno da su silovani bili i muškarci, trebalo je do donošenja zakona proći više od 20 godina. kao da sustavno silovanje žena kao dio ratne taktike za postizavanje agresorskih ratnih ciljeva nema jednaku težinu kao i ubijanje odnosno masakriranje. Sve to pokazuje koliko smo još uvijek patrijarhalno i rodno nepravedno društvo. Rekla sam isto tako da nije slučajno da ovaj zakon donosi upravo ova Vlada. Očito je kao osvještenija, rodno osjetljivija prepoznala ovaj problem. trebala je imati i hrabrosti i volje uzeti taj grumen žeravice, upravo ću tako reći, suočiti se s nečim toliko bolnim i osjetljivim i pretočiti sve to u konkretan zakonski prijedlog. To je mogao i to ovako kvalitetno samo netko tko je i sam doživio ratne strahote, mučenja i torture. Dakle ministre Matiću, predložili ste zakon koje silovanim osobama priznaje proživljenu patnju, određuje im status žrtava seksualnog nasilja i daje im zapravo ono najviše što ovoga trenutka Hrvatska kao država njima može dati. Dakle rehabilitaciju kroz psihosocijalnu, zdravstvenu i pravnu pomoć, novčanu reparaciju i naknadu troškova prijevoza vezano uz ostvarivanje reparativnih prava. Ono što je pri tome izuzetno važno i vrijedno sredstva za sva prava iz ovog zakona osigurati će se iz državnog proračuna, dakle iz pozicije Ministarstva branitelja a ne iz fundacije za žrtve seksualnog nasilja ili nekih drugih izvora o kojima je bilo riječi u prvom čitanju ovog zakonskog prijedloga. Naravno da se ovim zakonom ne mogu kompenzirati proživljene strahote žrtava seksualnog nasilja ali će se ipak podići eto kvaliteta njihovog života i to je ono što ovoga trenutka možemo učiniti za žrtve. jednako je važno i to što će se ustrojavanjem jedinstvene evidencije žrtava seksualnog nasilja, dakle nije riječ o registru zločinaca nego je riječ o evidenciji žrtava seksualnog nasilja, dakle osigurati će se podaci o počiniteljima, indirektno dakle i olakšati njihova identifikacija i kažnjavanje pa će i to biti određena satisfakcija žrtvama. Konačno, ovim zakonom Hrvatska će se uskladiti sa međunarodnim standardima i praksom s područja zaštite žrtava kaznenih kaznenih djela u ratu. Dakle Deklaracijom Ujedinjenih naroda o obvezi sprječavanja seksualnog nasilja u ratu kao i sa direktivom Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju minimalnih standarda prava, podrške i zaštite žrtava. Dakle da zaključim i kroz ovaj zakon mijenjati će se percepcija Hrvatske i želim vjerovati da svijet više neće različito doživljavati silovanja bijelih žena od silovanja Hrvatica i Muslimanki kao manje vrijednih žena sa Balkana kako je to žalosno kazano u filmu "Sunčica". Mislim da na ovom zakonskom prijedlogu ne smijemo demonstrirati tko je veći Hrvat već ga jedinstveno podržati jer je žrtva silovanih žena i muškaraca utkana utkana u državu koju svi eto konzumiramo. naravno da svi podupiremo sadržaj kako sam prije rekao suštinu zakona i naravno da smo svi za to da ove žrtve dobiju zasluženu zakonsku zaštitu. Kolega kojeg trenutno nema Franko je malo prije rekao treba izbaciti politiku upravo iz ovog zakona i pod navodnicima "zasluge". Sigurno da treba skinuti kapu svim koji su doprinijeli da ovaj zakon ugleda svjetlo dana ali prije svega treba odati priznanje upravo onima kojih će se sutra ovaj zakon ticati. I to ne zbog ovog zakona i to poštovanje i priznanje nećemo im dati zakonom odnosno poštovanje trebamo dati uopće odnosom prema njima kao ljudima koji su dio naše zajednice, pisano slovo na papiru to sigurno nije, definitivno im ono neće dati niti vratiti dostojanstvo niti poštovanje. se ne razumije./… zakoni kojima su žrtve seksualnog nasilja mogle i prije ostvariti određena zakona prava, oni nisu bili dostatni, oni nisu bili dobri, oni su imali ograničenja. I evo ovaj put kako će se to nadomjestiti, kako će te žrtve dobiti zasluženu satisfakciju ukoliko ona ikad može biti dostatna. Ali velim, priznanje prije svega što ovaj zakon vidi svjetlo dana ide upravo onima koji će sutra biti korisnici ovog zakona. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad Poštovani kolega Milas, ja se slažem potpuno s vama da iz ovog zakona, odnosno u raspravi o njemu treba svakako izbaciti politiku. Slažem se isto tako s vama da treba priznanje žrtvama seksualnog nasilja očitovati kroz jedan odnos prema njima. Ali isto tako sam uvjerena da je ovaj zakon bio nasušna potreba, dakle sve ove godine očitovalo se da taj zakon treba. I eto ova je Vlada, na čelu dakle prvenstveno sa ministrom Matićem eto smogla i hrabrosti i volje da se taj zakon donese i da se uredi status žrtava seksualnog nasilja i da im se pruži određena i materijalna satisfakcija ali prije svega kao što ste rekli i taj jedan odnos priznanja prema žrtvi koju su podnijele. kolegice. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege. Pa evo jutros smo svi svjedočili onom filmu koji nas je, stravičnoj ispovijesti žena silovanih u Domovinskom ratu i sigurno da nas je sve skupa dirnulo a naročito zapravo i oni koji su sudjelovali u tim strahotama i ministra koji je vjerojatno u tim logorima vrlo često čuo krikove i žena i muškaraca koji su bili silovani. Dakle postoji i na tisuće neispričanih priča i naravno točan broj žrtava ne zna se i pitanje kada će se uopće znati. Po podacima koji su prijavljeni najmlađa silovana je djevojčica od 6 godina a najstarija je baka od 80 godina. Upravo zbog toga gospodine ministre pozdravljam i vas i svi oni koji su radili na zakonu zbog donošenja ovoga zakona. Od rata je prošlo puno godina, to smo čuli a o seksualnom zlostavljanu se zapravo puno pričalo, više naravno o ženama nego o muškarcima. Prisjetiti ću se ovdje i Rezolucije koju je usvojila Parlamentarna skupština Vijeća Europe kojom se zapravo utvrđuje da seksualno zlostavljanje odnosno razno razni drugi oblici seksualnog nasilja koji su počinjeni tijekom rata u zemljama bivše Jugoslavije nisu naravno na odgovarajući način riješene. Te da se zapravo žrtvama je uskraćeno i pravo na pravdu i pravo na obeštećenje. Naravno da ovim prijedlogom zakona se zapravo i mi preuzimamo inicijativu u pomoći, odnosno popravljanju grešaka iz prošlosti. Mi kao društvo se dakle trebamo koncentrirati na pomoć i javnu podršku žrtvama kako bi se naravno minimalizirale takve vrste ponašanja i zato još jedanput pozdravljam sve one koji su radili na ovom zakonu. Ovim zakonom su se trebali boriti i protiv problema stigmatizacije žrtava seksualnog zlostavljanja. Naime, žrtve često negiraju da su bile seksualno zlostavljane. Vidjeli ste jutros po izrazima žena koje su zlostavljane na koji način to, sa kojim bolom prepričavaju danas. Žrtve do sada nisu imale nikakve podrške, prema tome nijedna žrtva nije dobila niti obeštećenje, ali nije ni priznat status civilne žrtve rata. Prema tome i ovim zakonom i zlostavljanim ženama i zlostavljanim muškarcima žrtvama treba reći da nisu krivi za ono što im se dogodilo. Naime, to ponižavajuće postupanje ulijeva i strah i tjeskobu i na taj način se zapravo i lomi onaj moral i to je zbog toga na taj način zapravo je i ovo dio ratne strategije agresora. Cilj mučitelja je znači prouzročiti što dublju traumu, a psihijatri znaju koliko u biti treba vremena odnosno koliko terapije treba da se iziđe iz jedne obične traume, a kamoli ovako duboke. Dakle radi se o vrlo specifičnoj problematici sa vrlo upitnim brojkama. Naglasit ću ovdje i istraživanje koje je napravio UNDP, proveo je istraživanje koje su vezane za žrtve seksualnog nasilja u Domovinskom ratu i na temelju rezultata koje su, objavili su da se procjenjuje da je bilo u Domovinskom ratu oko, nasilje da je pretrpilo preko 2200 osoba. Ovim konačnim prijedlogom Zakona o pravima žrtava omogućuje se rehabilitacija. Danas je bilo govora koja je to rehabilitacija. Zapravo ovdje ćemo uzeti jedan širi pojam pa obzirom da su žrtve stvarno proživjele traume, prema tome treba im svakakva rehabilitacija, a ne samo ona psihosocijalna. Znači ovim konačnim prijedlogom zapravo omogućava se i rehabilitacija, a na taj način zapravo satisfakcija kroz priznanje njihove patnje odnosno osigurava im se sve one pomoći, da sad ne nabrajam, da ne ponavljam što su kolege prije mene rekli. Izražavam također i zadovoljstvo uvažavanjem i uvrštavanjem primjedbi koje su rečene prilikom prvog čitanja jer ovo je zakon koji naravno mislim da nam je svima u interesu da se donese. Prema tome, dobro je da su se zapravo uvrstili svi oni prijedlozi koji su bili moguće uvrstiti. Zakon isto tako će omogućiti ustrojavanje evidencija žrtvi seksualnog nasilja, prema tome zadovoljit će se i onaj segment kada žrtve jutros iz filma traže zapravo kazne za počinitelje. Prema tome i na ovakav način ako imamo evidenciju žrtava seksualnog nasilja možda ćemo na taj način brže doći do počinitelja. Podržavam da je izbrisan rok za ostvarivanje prava jer naravno treba omogućiti žrtvama da oni zatraže to pravo kad se oni osjećaju spremni jer na ovaj način mi senzibiliziramo, otvaramo im mogućnosti, pokazujemo im da nisu krivi, prema tome i da traže zapravo pomoć za sebe. Evo što se tiče povjerenstva odnosno zapravo ovim zakonom je, čuli smo i prije, ja ću ponoviti, da je u fokus je Sad bih još komparirala zapravo zakonodavne sustave drugih zemalja pa evo najviše do tu je došla Slovenija, međutim oni imaju onaj fond koji smo mi u prvom čitanju predlagali. Međutim, kad pogledate kolike su pohvale išle ovom zakonu i od tih zemalja, tada se vidi da možda su oni pošli u nekakvom zakonodavnom okviru, ali da se ne izvršava taj zakon. Na kraju ministre ja ću isto tako reći hvala u ime svih žrtava i u ime svih nas, na kraju krajeva u ime društva što se ispravlja greška povijesti i isto tako hvala i širokoj radnoj skupini jer kako ste sami izjavili dobili ste priznanje i drugih zemalja. Ovim zakonom znači priznajemo patnje i naravno mora se to obeštetiti. Vrijeme mi ide pa ću još na kraju reći da je glavni tajnik Ujedinjenih naroda naroda videoporukom je poslao poruku da je seksualno nasilje najstarije i najmanje osuđivani zločin. Vrijeme je zapravo da odbacimo izgovor kako je silovanje u ratu neizbježno. Ako šutimo naravno to podržavamo i zato ministre i ovaj zakon to pokazuje da mi to ne podržavamo i ja se nadam da će i u mandatu naše Vlade odnosno da ćete ubrzo raditi odnosno donijeti i zakon o civilnim žrtvama da bi se zapravo i tu došlo do ispravki nekih grešaka. Hvala vam lijepo. izvolite. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena kolegice Bonačić, evo osjetila sam zaista potrebu nakon vaše rasprave, a nisam se dakle javljala na rasprave vaših kolegica prije, potrebu reći hvala ali hvala i Udruzi žena iz Domovinskog rata, hvala njima što su upoznale Međunarodnu zajednicu, što su ovom knjigom Sunčica i prikupljanjem svih ovih svjedočanstva i senzibilizirali javnost i Međunarodnu zajednicu. I naravno vi ovdje, ja razumijem, hvalite svog ministra. Ministar je bio samo dovoljno mudar da prihvati ono što je Udruga žena iz Domovinskog rata predložila i Međunarodna zajednica, ali hvala i svim udrugama iz Domovinskog rata koje su sudjelovale svim svojim primjedbama, amandmanima i nadam se da će primjedbe i amandmane one koje će doći iz kluba, a nisu one samo naše nego su one amandmani ostalih udruga iz Domovinskog rata prihvatiti da to bude jedan jako dobar zakon na koji neće biti puno primjedbi. Zato mislim evo osjetila sam zaista potrebu da se tim ženama zahvalimo posebice onima koje su smogle hrabrosti, a upravo i ta Udruga žena iz Domovinskog rata dala im je jedan poseban poticaj, osigurala im je i posebne programe kako bi ih osnažila. Nije lako bilo govoriti, danas smo i sami vidjeli u ovom filmu. Hvala. Odgovor, izvolite kolegice Bonačić. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Kolegice apsolutno ste u pravu kad ste spomenuli Udrugu žena Domovinskog rata i sigurno da su one vapile i prije. Međutim, naravno da je to sada došlo, naš ministar je čuo to i hvala lijepa svima i svim udrugama i radnoj skupini i svima na ovom zakonu. ovdje nije rekao samo za jednog čovjeka. Jasno je međutim, ovaj ministar je donio ovaj zakon i od toga ne možemo bježati. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Sljedeći za raspravu potpredsjednik Nenad Stazić. Nema ga? Gubi pravo na raspravu. Josip Đakić, izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa ja ću samo reći još nešto što nisam danas uspio o ovom zakonu koji sigurno ima svojih dobrih strana i dolazi sada kada je stvarno svima jasno da žrtve seksualnog nasilja od strane agresora JNA, od strane paravojske, milicije i svih onih koji su i kao civili činili to je nužno da satisfakcija se doživi, da se i naknada upriliči, da se i zločinci kazne. Sve to ne bi možda tako ni bilo da nije bilo inicijative gospođe Vinton kao voditeljice Ureda UNDP-a u Zagrebu koja je prikupljenim sredstvima usmjerila ih prema potpori žrtvama seksualnog zlostavljanja, a tada je i visoko izaslanstvo UN-a imalo poseban sastanak sa žrtvama i prvi puta su saslušali svjedočenja. To je ono što u današnjoj raspravi nije bilo rečeno i što je puno puta nepoznato. Ono što se da iščitati, a u amandmanima je prezentirano bilo bi dobro da se usvoji i da se tako i definira kao što naslov, tako i one činjenice koje su i u današnjem filmu vidljive, a to je da su tko su bili agresori, tko su bili te zvijeri koje su počinile takova zlodjela nad građanima i građankama Republike Hrvatske, tko su ti koji su si dali za pravo da kao agresori na Republiku Hrvatsku čine i takova zvjerstva. Žalosno je da iz izvješća koje je stiglo na moj upit u Hrvatski sabor nije previše toga vidljivo. Znači, 17. veljače 2015. godine je Državno odvjetništvo poslalo odgovor na moje pitanje do kuda se je stiglo i što se je sve učinilo. Ali izvan svih prikupljenih informacija i podataka Ministarstvo unutarnjih poslova je utvrdilo da postoji sumnja da bi tijekom Domovinskog rata nad 187 žena mogli biti počinjeni ratni zločini silovanja ili drugi oblici seksualnog zlostavljanja. Za sada je sa sigurnošću utvrđeno da je u odnosu na 83 žrtve počinjen ratni zločin silovanja. Državno odvjetništvo je za ove žrtve saznalo tako što je policija prijavila ratni zločin silovanja u odnosu na 38 žrtava. 30 žrtava je samo prijavilo kazneno djelo. Druge osobe svjedoci, očevidci naveli su podatke o djelu za 8 žrtava, a od nevladinih udruga primljeni su podaci 7 žrtava. Od te 83 žrtve 60 žrtava je svjedočilo o svojim silovanju tijekom Domovinskog rata u različitim stadijima pred predkaznenog i kaznenog postupka bilo pred policijom, državnim odvjetnikom ili sudom. 10 žrtava je odbilo svjedočiti ili je negiralo da su tijekom rata silovane, a 13 žrtava je umrlo ili se još uvijek vodi kao nestalim. Što se tiče podataka o procesuiranju u odnosu na 43 žrtve u tijeku je provođenje izvida, protiv 5 osoba u tijeku je istraga, protiv 18 osoba je podignuta optužnica, protiv 10 osoba donesena je osuđujuća presuda, protiv 2 osobe je postupak obustavljen, a protiv 1 osobe donesena je oslobađajuća presuda. Ove brojke kao i odgovor koji dalje slijedi vezano za navode u medijima kao zločinci slobodno šetaju to je pod navodnicima Državno odvjetništvo pozivalo osobe koje su iznosile takva saznanja radi davanja izjave i provjere takovih navoda u Državnom odvjetništvu. provedenim izvidima nisu prikupljeni dokazi koji bi upućivali da su osobe na koje je upućivano počinile ta kaznena djela. I to je ono što bez obzira na ovaj zakon, bez obzira na današnju cjelodnevnu raspravu ovo je ono što je najdiskutabilnije i najkritičnije u odgovoru koji sam dobio. Ovo je stvarno za nepovjerovati. Ali kao što smo danas čuli različitih pokušaja skretanja sa ovoga zakona kao i osude takvih pojava i djela jasno je da nema previše volje u institucijama državne vlasti da bi stvarno počinitelje privele k licu pravde, adekvatno procesuirale i kaznile. To smo vidjeli iz puno primjera, a ovo su najzorniji. I najsvježiji odgovori na ono što se ne smije događati. Što da kažem? Zakon je potreban. Mi smo bili suzdržani samo zbog onih stvari koje su u njemu stavljene kao navodne kako bi se redarstvene snage i vojno-redarstvene operacije Hrvatske vojske i policije stavile u kontekst počinjenja tih djela. Umjesto stvarnog navođenja agresora, stvarnih počinitelja, svih onih koji su to učinili za naše eventualne počinitelje počinitelje procesi su duboko u tijeku, neki izdržavaju kazne i davno su prije završili. To je ono što također imamo u uvidu kroz kaznenu evidenciju i kroz sva traženja u dosadašnjem tijeku. Ne može se nadoknaditi ničime sve ono što su propatile žrtve, bilo muški, bilo ženske. Ne može se ničime vratiti ni naplatiti sve ono što se dogodilo kroz tu brutalnost i zvjerstvo. Za zahvaliti je svima onima koji su učinili sve kako bi ova svjedočanstva bila dostupna i današnjoj javnosti kao i hrvatskim zastupnicima. Za zahvaliti je svima onima koji i dalje nastoje i potiču žrtve da budu svjedoci i da budu kroz vrijeme satisficirani kao i kroz ovaj zakon. Jasno je da ako se hoće u ovom zakonu prihvatiti one amandmane koji će još ga poboljšati, popraviti, kako bi mi svi zajednički donijeli ono što je potrebno, kako ne bi bilo suzdržanih glasova ni onih koji bi dvojili o tome da li je učinjen u cilju da opet netko iz nevladinog sektora želi staviti znak jednakosti između žrtve i agresora iako su za sve iste zakonske regule u ovom zakonu koji je poseban treba i u samom naslovu stajati ono što je u agresiji na RH kao i u daljnjem tekstu i članku 1. i 2. i 3. ovoga zakona. To su bitne pretpostavke da bi stvarno ja kao čovjek koji pozdravljam ovaj zakon i mogao u daljnjem slijedu glasovati za njega. Ali mislim da i svi drugi razumni zastupnici prihvaćaju da ga evo sa tim malim poboljšanjima u vidu amandmana možemo bitno popraviti i zajednički donijeti ono što je stvarno stvarno potrebno i za koje stoje i bitni razlozi. Vjerujem da će po procjenama koje su napravljene da neće biti toliko žrtava, 2200 osoba kako se procjenjuje kroz sociološka istraživanja, i volio bih da ta procjena ne bude nikada točna.

u velikoj većini ovoga što ste vi iznijeli svatko normalan će se složiti sa time. Posebno želim naglasiti da se i osobno slažem sa vašim stavom kako je nužno naglasiti u agresiji na RH. Treba priznati da je ovo čitanje zakona u odnosu na onaj prvobitni prijedlog bitan pomak. To mislim da nitko ne spori. Ali uz još male dorade možemo doći do onoga što bismo svi željeli, a to je konsenzus. Dakle, da ne bude nikoga tko će iz bilo kojeg razloga imati imalo dvojbe oko prihvaćanja ovog zakona. Ali ja bih rekao još nešto, mi ćemo donijeti ovaj zakon kojim ćemo regulirati dakle prava osoba koje su bile žrtve. Ali ovaj Hrvatski sabor trebao bi itekako dobro razmisliti o izmjenama kazni za počinitelje ovakvih teško uopće zamislivih a kamoli opravdanih zločina. Za počinitelje silovanja trebalo bi vratiti smrtnu kaznu u RH. A ja vam iskreno kažem i svoje osobno mišljenje ne želeći vrijeđati nikoga uvesti šerijatski zakon za njih. Za svakog onog koji je počinitelj silovanja nema milosti i ne bi smjelo biti milosti. Pa pokušajte samo pitati bilo koju od tih žrtava a koja je to kazna dovoljna za njih? Ako postoji ijedan razlog za vraćanje

našli smo se na istom tragu kako bi stvarno bilo dobro konsenzusom donijeti ovaj zakon i to je ono čemu težimo i mi da se imenuje tko je to bio agresor, kao što to piše u Deklaraciji o Domovinskom ratu. ovoj vašoj inicijativi o smrtnoj kazni ja se nadam da će o tome govoriti oni koji će pisat zakone ako traži Mađarska danas, pa mađarski premijer, vjerojatno su se pozvali i na susjede pa tako i vi. Ja ne bi o tome htio ništa reći. No, No, međutim da je to gore nego ubojstvo, da je ta patnja sigurno teža nego bilo šta drugo vjerujem da je tako. I teško je naći kaznu koja bi mogla to osujetit i koja bi mogla …/Govornik To stvarno teško je na bilo koji način reći, ali vjerujem da će biti dovoljno razuma i da neće državne institucije puštati da prodaju kuće i odu za Srbiju jer to su trebali spriječiti i naše policijske snage i državno odvjetništvo odrediti pritvore za takove, potražiti svjedoke, naći dopunske radnje koje bi dokazale i prikazale da su zločinci na teritoriju RH a ne se ismijavati sa time da šeću slobodno po ulicama i da im to nije dokazano da su oni ti. Sjedili su vjerojatno i s nama u Saboru, sjedili su po institucijama hrvatske države i to nismo isto također pravovremeno prozvali. Hvala. I završno u ime predlagatelja ministar Fred Matić. Izvolite ministre. Hvala vam velika većina vas, rekao bih gotovo svi ste pogodili temu i na tome sam vam zahvalan, bili ste vrlo konstruktivni i evo kao što je rečeno nakon prvog čitanja uvažili smo rekao bih opravdane razloge da poboljšamo zakon, nema razloga ni danas ovo što smo čuli, neke stvari ne ubacimo, nećemo ubaciti sve ali sigurno ove o kojima smo govorili hoćemo. Tako da glasovanje neće biti u petak nego ćemo ostaviti za sljedeći tjedan. Amandmane sam već dobio. Mi ćemo to na Vladi pogledati. Dakle, ono još jedanput da naglasim ovaj zakon nije zakon o počiniteljima i onome što treba učiniti počiniteljima i što treba učiniti s počiniteljima, ovo je zakon žrtve, zakon o žrtvi, to je zakon dobra, zakon srca, zakon priznanja patnje i žrtve ili kako je već rečeno jedan humanitarni zakon. Jer upravo zato 23, sada već gotovo 24 godine od vremena počinjenja tih gnjusnih zločina nad našim ljudima prošlo je toliko vremena a imamo svega stvarno na prste ruku mogu se nabrojati pravomoćne presude. Da bi sačekali pravdu trebalo bi još vjerojatno najmanje 1000 godina. Mi zato idemo s ovim zakonom i evo mogu još samo spomenuti, dakle već sam dobio, stvarno sam dobio konstruktivne amandmane vezano za onaj izraz naknada štete jer šteta se ne može nadoknaditi, prihvaćam da je to, taj izraz je dobar da to nije naknada u tom smislu. Imenovanje članova povjerenstva, pitala je gospođa Kosor, dakle ne imenuje ministar, ili ovdje je pitao i akademik Reiner, ne imenuje ministar po njegovom ćefu nego je to otprilike kao i prilikom zapošljavanja ministar formira povjerenstvo koje će odabrati povjerenstvo. Dakle, ne mislim na ono na što vi mislite. Imate pokvarenu maštu, ne mislim na to. Pravilnici, stavili smo u zakon do 90 dana, međutim već mi imamo pripremljene stvari i bit će to smo si jednostavno u tom smislu dali malo lufta, bit će pravilnici i prije gotovi. Tako da već od ljeta ili u ranu jasen već ćemo imati prve zahtjeve i počete ćemo sa priznavanjem statusa jer smo osigurali barem startna sredstva za prve žrtve koje se jave. Dakle, kao što sam rekao neke amandmane ćemo uvažiti, jako su konstruktivni. evo na temu ovu koju je spomenuo gospodin Burić na velikoj međunarodnoj konferenciji o sprječavanju seksualnog nasilja u ratnim sukobima u Londonu i naša potpredsjednica rekla je, potpredsjednica Pusić rekla je jednu dobru definiciju kako iskorijeniti silovanje. Dakle silovatelj, nažalost čak i u ovim našim krajevima je frajer ili što bi mi rekli u Slavoniji baja nažalost, ali prema njima treba postupiti kao što se je postupili i hvala Bogu zbog toga je iskorijenjen kanibalizam. Dakle, kanibali su odbačeni potpuno od društva i sigurno da nisu priznati kao frajeri nego kao nešto najgore što se može dogoditi. I kada mi postignemo da silovatelji budu osuđeni i odbačeni od strane društva tada će ustvari i oni u nekakvom budućem, ne daj Bože, ali nekakvom budućem sukobu neće im pasti na pamet da vrše te zločine nad nemoćnim ljudima. Evo još jedanput svima skupa puno zahvaljujem od srca na vrlo konstruktivnoj raspravi i siguran sam i nadam se, ali i siguran sam da ćemo ovaj zakon donijeti jednoglasno jer ovo je zakon o žrtvi, a žrtva koja je čekala svoju pravdu 24 godine zaslužila je to. Hvala vam lijepo. Hvala i vama ministre. Zaključujem raspravu. Ministre zahvaljujem se na prisustvu na sjednici.